Milorad (HNS)** Prelazimo na 6. Konačni prijedlog zakona o Središnjem registru osiguranika, drugo čitanje, P.Z. br.508; Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili. S nama je zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava, gospodin Božidar Štubelj sa suradnicom. Izvolite zamjeniče, uvodno.

S obzirom da je do sada bilo definirano kroz različite propise, navedenim prijedlogom zakona se na novi način uređuju ovlasti i nadležnosti REGOS-a radi potrebe usklađivanja s novo uređenim sustavom tijela državne uprave i pravnih osoba u javnim ovlastima. Prijedlog zakona usuglašen je s mišljenjima i prijedlozima nadležnih institucija te su tako riješena sva eventualna pitanja koja ovaj zakon uređuje što će doprinijeti većoj koherentnosti cjelovitog sustava kao socijalnog osiguranja tako i s njima povezanih drugih sustava. Također ovim prijedlogom zakona osiguravaju se preduvjeti za elektroničku razmjenu podataka s institucijama u sustavu socijalne sigurnosti na nacionalnoj razini i s nadležnim ustanovama zemalja članica EU u provedbi koordinacije sustava socijalne sigurnosti sukladno uredbama EU. REGOS-u je ovim zakonskim prijedlogom dana uloga nadležne ustanove i tijela za vezu u odnosu na prava članova obveznih mirovinskog fonda koja se ostvaruju prema europskim uredbama o koordinaciji kao i uloga pristupne točke RH za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti na europskoj razini. Osiguravaju se i preduvjeti za bolju i učinkovitiju zaštitu osiguranika i drugih osoba kod ostvarivanja njihovih prava te se otklanjaju uzroci koji generiraju nastanak neusklađenosti podataka o obvezama koje se vode u registrima i evidencijama različitih institucija čime će se osigurati brži, dostupniji, sigurniji servis za potrebe krajnjih korisnika. Institucija ovog zakona je da se u zakonu prikupljanju, obradi i povezivanju, korištenju, razmjeni podataka u primicima i javnim davanjima po osiguranicima koji je prošao parlamentarnu proceduru ojača uloga REGOS-a kao jedne od dviju ustanova nadležnih za prikupljanje i obradu podataka o svim primicima i javnim davanjima putem jedinstvenog obrasca koji će zamijeniti veći broj postojećih obrazaca koje poslodavci i isplatitelji primitaka prema važećim propisima podnose Poreznoj upravi i Središnjem registru osiguranika. U odnosu na prijedlog zakona ovim su konačnim prijedlogom precizirani podaci koji je REGOS ovlašten preuzimati od Porezne uprave te su uređene prekršajne odredbe koje su REGOS-u potrebne kako bi mogao provesti povezivanje uplaćenih, a neraspoređenih doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje. Predlaže se stupanje na snagu zakona s 1.siječnja 2014.godine s obzirom da je zakon zakon proceduralno vezan za stupanje na snagu Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju i korištenju, razmjeni podataka i primicima u javnim davanjima po osiguranicima čija je primjena također određena sa 1.siječnjem 2014.godine. Predlažemo ovom Visokom domu da prihvati konačni prijedlog zakona. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ako se još mogao naći razlog za one financijske zakone da se zbog njih mora sazivati izvanredna sjednica onda se ovaj zakon po ničemu nije mogao naći na izvanrednoj sjednici, tim više što ovaj zakon možda najzornije pokazuje kako radi ova Vlada. Mi najprije donesemo Zakon o obrascu, a onda donosimo zakon o instituciji koja bi taj obrazac trebala koristiti. Pa valjda je logično da najprije donesete zakon o instituciji ili institucijama koje će taj obrazac i zaprimati, obrađivati itd., a onda donosite odluku o tome kako će taj obrazac izgledati. još jedan pokazatelj koliko se drži do ovog Visokog doma i kako on funkcionira. Kažem ovo je ponovit ću ono što sam jutros rekao u ime kluba, dakle ovi zakoni su samo trebali poslužiti kao nekakva farsa da se može sazvati izvanredna sjednica na kojoj se trebalo raspravljati o ustavnim promjenama. No dogodilo se to što se dogodilo pa će se raspravljati i o ovom zakonu. pa da ga ne bi pustili jel očigledno da kolege iz vladajuće koalicije baš nemaju previše želje raspravljati o ovome zakonu, ja bih ipak želio upozoriti na neke stvari svjestan činjenica da se ništa neće promijeniti jer po Poslovniku o radu Vlade amandmane za prijedlog zakona može prihvatiti jedino Vlada, a ne predlagatelj. tome čisto toliko da ostane u zapisniku zapisano. Ako već govorimo o tome da je REGOS ono što se ovdje nije željelo jasno definirati, dakle oni knjigovodstveno evidentiraju 1.i 2.stup mirovinskog i to je jedina prava definicija REGOS-a ovo su sve drugo izmišljene stvari. I ako on knjigovodstveno evidentira, ako ubire podatke od institucija koje su u sklopu Ministarstva financija, pa kolegice i kolege zar ne mislite da od 7 članova upravnog vijeća bar 1 član nije trebao biti iz Ministarstva financija. Pa iz jednostavnog razloga ako postoje nekakvi šumovi u komunikaciji i kada se o tome raspravlja na upravnom vijeću onda bi bilo logično ako 4 člana daje ministarstvo nadležno za mirovinski sustav, 2 člana da … jednog predstavnika sindikata jednog poslodavca, daje se predstavnik radnika ali u nekoliko članaka vam se spominje Porezna uprava i riznica onda je nelogično ako je glavna poluga da bi ovaj sustav uopće mogao funkcionirati Ministarstvo financija da ovdje nema bar predstavnika predstavnika Ministarstva financija tj. Porezne uprave, to je članak 6. Ali kažem to je stvar predlagatelja o tome sam govorio nešto u prvom dijelu. Međutim u članku 9.kaže da REGOS najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vladi RH i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u prethodnoj godini najkasnije do kraja tekuće godine. Mislim da ovo izvješće REGOS-a ne može ići do kraja tekuće godine ono bi moralo biti najkasnije do 6.mjeseca i onda bi to izvješće Vlada RH trebala uputiti Hrvatskom saboru. I nije mi jasno zašto bi REGOS podnosio izvješće HANFA-i jer HANFA je agencija koja je zadužena za nadzor nebankarskog financijskog sektora. REGOS nije po ničem financijski sektor, to je knjigovodstveni servis za solidarnu mirovinsku štednju i za drugi stup mirovinskog, dakle radi servis za mirovinske fondove. Prema tome kakva je to financija, nikakva financijska institucija nije. Oni se ne bave nikakvim uplatama, isplatama, ne izdaju nikakve police nego naprosto evidentiraju ono što je uplaćeno i temeljem podataka odrađuju neke druge administrativno tijelo,dakle to je čisto administrativno tijelo i ništa drugo. I nije mi jasno zašto stalno brkamo pojmove zašto nam služe nekakve institucije jer ako smo u prethodnim zakonima govorili da će HANFA

praktički knjigovodstvene i administrativne poslove jedne institucije koja po ničemu nije financijska institucija, a kamoli institucija nebankarskog sektora. "Za obavljanje poslova u okviru

od naknada od obveznih i dobrovoljnih mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava, od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa i iz drugih izvora". 2002.godine REGOS osnovan kada se praktički krenulo sa 2.stupom kompletno ustrojavanje REGOS-a sve se financiralo iz državnog proračuna. u jednom momentu smo to promijenili jer smo rekli da je nelogično da 4 dobrovoljna mirovinska fonda koja godišnje ubiru čito lijepe novce od to je negdje 250 milijuna ili sada se to nešto malo smanjilo od upravljanja sa drugim stupom mirovinskoga. Pa ako REGOS radi za njih, a ti fondovi su kad, možemo se mi sad slagat ili ne slagat ali to je praktički privatna štednja svakog građana Republike Hrvatske koji se odluči za to i ako netko uzima novce da upravlja sa tom na određen način štednjom. Onda je logična stvar i ako neko drugi evidentira to i vodi račun o tome, bez obzira što ga je država osnovala isto tako tima koji naplaćuju svoju uslugu naplati svoju uslugu. I onda bi bilo logično, s obzirom da po prilici se u ovom trenutku zna koliko taj REGOS košta, pa bilo bi možda dobro gospodine zamjeniče ministra da smo mi ovdje išli na postotni dio, da se kaže toliko i toliko posto od ukupnog što se evidentira uplata u jedno i drugo je znate zašto? Vi ste ovdje naveli 4 izvora financiranja, REGOS je neprofitna organizacija, zapravo ima status neprofitne, ne mogu ostvarivati dobit. Ali onda ovdje kažete ukoliko REGOS, to je u stavku 2., ukoliko REGOS svojim poslovima ostvari višak prihoda na rashodima, na kraju proračunske godine višak će biti uplaćen u državni proračun. E sad gledajte, logična je stvar da ako meni pruža REGOS usluge i ako on ostvari nekakav višak prihoda da ja kažem da sutra mogu ljudi koji koriste usluge ova 4 mirovinska fonda s punim pravom reći čekajte, zašto vi plaćate toliko REGOS. Ako je on uplatio recimo višak prihoda od 15 milijuna u u državni proračun možda u tih 15 milijuna 5 ili 6 milijuna su sredstva koja u 4 dobrovoljna mirovinska fonda ili ovi drugi koji koriste usluge REGOS-a, nisu trebali platit, a nisu imali mogućnost da odlučuju o tome kolika će bit njihova uplata. Dakle možda je to zakonom trebalo definirati jasno u postotno dijelu ako znamo da REGOS košta godišnje 100 milijuna kuna, govorim napamet, ako on evidentira uplate od drugog stupa mirovinskog u iznosu od 5-5,5 milijardi, ako je to milijun i 600 i toliko tisuća korisnika onda se može reći da 1%, 0,5% govorim napamet brojke, od ukupne uplate od ukupne uplate pripada REGOS-u. I onda ova odredba o tome da tako ostvareni prihodi ukoliko se pojavi višak je prihod državnog proračuna ima smisla, ali ovako kad mi nemamo definirano nego REGOS vjerojatno potpisuje ugovor sa tim fondovima ali ne zna se po kojim parametrima. Tu ja iz ovog dijela nisam uspio vidjeti tko njemu donosi parametre, ali kažem to je primjedba i mislim da je o njoj trebalo razmišljati. Također s … REGOS određuju se ograničeno vezano za stjecanje opterećivanja i utvrđivanja nekretnina i drugih imovina REGOS-a kao vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Gledajte, pa mi smo sa osnivanjem DUDI-ja jasno definirali da sve institucije koje su na ovaj ili onaj način oslonjene ne državni proračun ne mogu bit vlasnici ničeg, sve je vlasništvo Republike Hrvatske. Dakle REGOS može biti vlasnik jedino onih osnovnih sredstava na kojima radi, a sve drugo je problematično. I na kraju, REGOS odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, osnivač REGOS-a solidarno, neograničeno odgovara za obveze REGOS-u. U zakonu se kaže da je osnivač država, u ovoj odluci o osnivanju REGOS-a u zakonu se ne spominje da ovaj Visoki dom raspravlja o izvješću REGOS-a. Što recimo hipotetički ako se dogodi da REGOS ostvari 10 milijuna kuna, iz koje pozicije će to država iz državnog proračuna podmiriti ili ćemo ovdje uključiti DUDI, ako ih ovdje nigdje ne spominjemo jer DUDI je ovlašten praktički za upravljanje državnim poduzećima i svim drugim institucijama. Da li REGOS tu spada ili ne spada? Dakle niz pitanja koje se u onoj krajnjoj instanci ako se dogodi negativno može otvorit, a mi to ovim zakonom nažalost nemamo riješeno nego … napravljeno. I članak 12., upravni nadzor nad obavljanjem poslova iz djelokruga REGOS-a obavlja ministarstvo nadležno za mirovinski sustav. Meni koliko je poznato upravni nadzor u ovoj državi može obavljat jedino Ministarstvo uprave, a vi ako želite upravni, govorimo o upravnom nadzoru, ovi nadzori koje vrše resorna ministarstva na tijelima koja su njima direktno podložna, to je drugačiji nadzor, to nije upravni nadzor, to je drugi nadzor. To imate u Ministarstvu graditeljstva koje nadzire državne urede itd., ali REGOS ne možete poistovjetit sa državnim uredom, REGOS je neovisno tijelo. To što je ono u nekakvoj djelatnosti poslova i opisa poslova spada najviše pod ministarstvo koje je zaduženo za mirovinski sustav to je jedna stvar, ali što znači onda upravno vijeće i ostale stvari tu. Pa govorimo da ako smo dali ovlasti da se izvješće podnosi HANFA-i, HANFA između ostalog ako razmatra izvješće REGOS-a onda između ostaloga i raspravlja način na koji je REGOS donio određene akte. ova definicija upravnog nadzora baš mislim da vam ne stoji što se tiče ministarstva nadležnog za mirovinski sustav. I onaj članak 18., to sam govorio i kad sam govorio o onom famoznog obrascu JOPDD ili kako se već zove, bez obzira što se ovdje pokušalo objasniti ali mislim da je ovo teško provedivo. Dakle tijelo državne uprave nadležno za poslove Državne riznice. Državna riznica nije tijelo državne uprave, Državna riznica je dio Ministarstva financija i prema tome tu može se isključivo govoriti o Ministarstvu financija, a sastavni dio Ministarstva financija je Državna riznica koja ima poseban status kao što ima status i Porezna uprava i Carinska uprava i bivši devizni inspektorat, a sadašnji Financijski inspektorat i Ured za sprečavanje novca tako poseban status isto kao što u statusu … državni rizničar ima poseban status. Dakle ne može bit tijelo državne uprave nadležno za poslove Državne riznice jer nema nekoga tko je nadležan za poslove Državne riznice. Ono što Državna riznica radi je jasno definirano zakonom tijela nadležnog za poslove Državne riznice. Državna riznica je definirana zakonom i točno je definirano što ona radi. Prema tome, ako bilo što se želi dati, bilo kakav nalog da državna riznica treba napraviti onda to treba definirat Ministarstvo financija. Točno se u ustrojbenom dijelu zna što je Državna riznica i to treba tako definirati. Ali ponavljam, ove podatke iz stavka 1. i 2. možete dobit isključivo iz Porezne uprave, ali kažem vi to očigledno inzistirate na tome. Od viška glava ne boli, samo ako već imate taj višak onda jasno definirajte upravno tijelo, nemojte ga preskakati. Jer gledajte, mi imamo odluku o ustrojstvu Vlade Republike Hrvatske, imamo odluku o ustrojstvu svakog ministarstva. Ako imamo odluku o ustrojstvu ministarstva onda i ta Državna Državna riznica ima u Odluci o ustrojstvu, upravnom ustrojstvu Ministarstva financija ima svoj status. I on nije nikakvo imaginarno upravno tijelo. Na kraju krajeva tu Državnu riznicu smo osnovali zbog toga da sav državni novac ide preko jednog mjesta, a Zakonom o fiskalnoj odgovornosti smo definirali ako u Državnoj riznici primijetite da netko troši neovlašteno novce ministar financija može osnovati komisiju koja može prekontrolirati. Prema tome, ta Državna riznica ima jasnu funkciju i ne možete je definirati kao imaginarno tijelo. Ali kažem na žalost vrijeme, način na koji se raspravlja o ovom zakonu, ne želeći prihvatiti dobronamjerne sugestije na žalost tjera nas na to da u najmanju ruku budemo suzdržani oko ovog zakona. Ali kolegice i kolege, nikada u povijesti Hrvatske države se ovakva blamaža što se tiče Hrvatskog sabora nije dogodila. Nikad si Hrvatski sabor nije dozvolio ovakvo poniženje, da ga netko natjera da sazove izvanrednu sjednicu zbog nečega i da se onda raspravlja o zakonu koji je morao biti donesen prije nego što smo raspravili Zakon o obrascu. što bi bilo da su oni danas recimo promijenili ovaj zakon, da se kolegama iz vladajuće koalicije nisu svidjele nekakve odredbe, a mi smo već ovdje donijeli Zakon o obrascu kojega svi oni koji isplaćuju plaće moraju primjenjivati već 2. siječnja. To samo govori o našoj ozbiljnosti, to samo govori o tome kako mi stvaramo pozitivnu poduzetničku klimu u Republici Hrvatskoj. I ovo nije nikakva politikantska, niti politička rasprava, nego rasprava iskreno sa pozicije onoga koji je godinama se borio da ovaj REGOS dobije onakav status kakav je i da Riznica i Ministarstvo financija dobiju Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a Dubravko Bilić, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicom. Evo s obzirom da je ovo zadnja točka ove godine i da je ovo evo predzadnja rasprava ja ću biti vrlo kratak. Nedavno smo raspravljali i o ovom donošenju ovog jedinstvenog obrasca popularno zvanog jopić među knjigovođama koji je bitno povezan i sa donošenjem ovog zakona i s obzirom i da su klubovi odnosno matična tijela, matični odbori jednoglasno podržali ovaj zakon ja se neću sad ponavljati i iznositi sve ono što smo do sad čuli. Ja se samo mogu nadati da će REGOS koji do sada ostvaruje nekih 50 milijuna kuna godišnjih prihoda da će i u budućnosti ostvarivati zapravo prihod u punom iznosu i da će se moći potpuno samostalno financirati, ali to ovisi naravno o svima nama, odnosno o stanju u gospodarstvu. Stoga da ne duljim klub SDP-a će podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici danas relativno malobrojni, iako se očekivalo da će biti s obzirom na tematiku koja je bila najavljena pun Sabor. Klub HDSSB-a u svezi REGOS-a da tako kažem ili da skratim ovu tematiku, središnji registar osiguranika, s obzirom da je klub SDP-a izrazio SDP-a izrazio volju da glasa za klub HDZ-a protiv, suzdržan ili protiv, a klub HDSSB-a će biti suzdržan. Dakle i jedni i drugi su iznijeli argumente, više klub HDZ-a u smislu netočnosti, nepravilnosti ili pak nejasnosti u izražavanju samom. Dakle, evo članak 18. tijelo državne uprave za poslove Državne riznice će REGOS-u elektroničkim putem dostavljati i onda kaže što: uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. O Državnoj riznici smo slušali od onoga tko je zaista stručan o tome, gospodina Šukera. Upravni nadzor nad obavljanjem poslova iz djelokruga REGOS-a obavlja ministarstvo nadležno za mirovinski sustav, a vidimo da je i u upravnom odboru isto su iz Ministarstva Ministarstva mirovinskog osiguranja gospodina Miranda Mrsića ljudi znači i upravni nadzor i još u tijelima, dakle Upravnog vijeća ili Odbora REGOS-a. Iako bi tu onda kako je već rečeno da bi možda imalo smisla reći da upravni nadzor se obavlja putem Ministarstva uprave nad REGOS-om, nadzor nad poslovanjem REGOS-a iz djelokruga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obavlja se sukladno posebnom propisu. Dakle, propisima o HANFA-i, Agenciji za nadzor financijskih usluga. O četiri fonda drugog stupa koji postoje i o kojima imamo saznanja ili pak putem REGOS-a možemo doznati i o svakom od nas osobno koji imamo drugi stup u u osiguranju smo već čuli oni posluju nejednako da kažem profitabilno sva četiri. Neću ovdje govoriti namjerno imena tih fondova da ne bih nikoga reklamirao posebno. Dakle, postoje razlike u ostvarivanju rasta tih ili profitabilnosti tih fondova. Sam REGOS se ustrojava, znamo da smo prije usvojili Zakon o JOPP zove, koji služi a govorili smo i o istoj svrsi poput OIB-a kojeg smo utvrdili prije nekoliko godina tako da se dupliraju ili pak podaci koji stižu putem OIB-a i putem JOPP tako da s obzirom na sve ove neću reći nejasnoće, negoli pomalo i dvojbe a s obzirom da vladajuća većina ima dovoljan broj ruku ovaj puta **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Sada ćemo zastati sa radom. Utvrđujem stanku do 15,00 sati i tada vas pozivam bit će glasovanje o raspravljenim točkama. Hvala. Hvala.